Prelazimo na točku dnevnog reda 12. Prijedlog zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, prvo čitanje, P.Z. br. 423 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Materijale ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za turizam i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite. izvanredne sjednice. Prelazimo na točku dnevnog reda 12. Prijedlog zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, jedan iznimno bitan zakon. Ovim zakonom želimo stvoriti temeljne formalno-pravne pretpostavke za reguliranje vlasničko-pravnih odnosa na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu koje nije procijenjeno, a samim tim nije niti moglo bit unijeto u temeljni kapital u postupku pretvorbe i privatizacije. Brojke koje smo naveli u obrazloženju zakona same za sebe dovoljno govore po nekakvim pretpostavkama, to je 22 milijuna kvadrata u kampovima, oko stotinjak milijuna kvadrata kvadrata znači ostalog zemljišta i kada bismo vidjeli vrijednost tog zemljišta, pomnožite sa svim ovim, onda dolazimo do toga kolika to vrijednost je. Danas je situacija da je to zemljište apsolutno vlasničko-pravno neregulirano. Mi danas nemamo titulara vlasništva tog zemljišta. Stoga niti trgovačka društva koja gospodare tim zemljištem, koja su u posjedu tog zemljišta nemaju vlasničko-pravne dokumente iz kojih bi proizlazilo da su oni vlasnici, ne mogu investirati u to zemljište, ne mogu dizati hipotekarne kredite, a također niti Republika Hrvatska, niti jedinice lokalne samouprave nemaju dakle sve ono što bi od tog zemljišta trebalo imati da je to vlasničko-pravno regulirano. Ovaj zakon, ja moram reći, on se u svojim osnovnim i temeljnim principima ipak nadovezuje na onaj koji smo imali u proceduri 2005. godine i nekakva temeljna rješenja koja u ovom zakonu nudimo, odnose se znači na 3 vrste zemljišta. Jedno su kampovi, drugo su zemljišta na kojima su izgrađeni hoteli i apartmanska naselja, a treća vrsta je ono ostalo građevinsko zemljište. Što se tiče kampova, tu polazimo od pretpostavke da ono zemljište koje je u prostornim dokumentima označeno i ucrtano kao kamp ako dakle nije u temeljnom kapitalu, ako nije procijenjeno, to zemljište postalo bi vlasništvo Republike Hrvatske. Ukoliko postoji da je dio tog zemljišta procijenjen i da je unesen u temeljni kapital, to je bilo nemoguće kroz vlasničko-pravne odnose regulirati, ovim zakonom nudimo da se ukoliko ukoliko postoje takve situacije, a postoje naravno u praksi, da se formira suvlasnička zajednica između trgovačkog društva i Republike Hrvatske na način da se suvlasnički omjeri urede tako da trgovačko društvo bude suvlasnik u onom omjeru koliko kvadrata zemljišta ima. Rješenje dalje koje nudimo je da se suvlasnička zajednica podijeli na način da Republika Hrvatska isplati trgovačko društvo ili iznimno ukoliko trgovačko društvo ima više od 50% suvlasništva, da trgovačko društvo može isplatiti Republiku Hrvatsku i postati samovlasnik. Također uvodimo i institut koncesije, to znači ona trgovačka društva koja su u posjedu, koja su i suvlasnici imaju pravo podnijeti jedan zahtjev za neposrednu koncesiju kojom bi dalje mogli zapravo uživati i koristiti to zemljište. Što se tiče zemljišta na kojem su izgrađeni hoteli, apartmanska naselja, tu imamo vrlo česte situacije da je u temeljnom kapitalu upisana zgrada, upisan je hotel, međutim bez zemljišta i na taj način opet imamo neregulirane vlasničko-pravne odnose. Ovim zakonom nudimo mogućnosti, stvaramo pretpostavke da dobijemo titulara vlasništva, da dobijemo da trgovačko društvo sutra bude u mogućnosti formirati novu česticu time što bi ono preostalo zemljište postalo vlasništvo jedinice lokalne samouprave, a jedinica lokalne samouprave bila bi dužna prodati trgovačkom društvu ono zemljište koje je nužno potrebno za uporabu, znači za funkciju samog hotela. Na taj način mogli bismo formirati zasebnu česticu, trgovačko društvo steklo bi pravo vlasništva, a jedinica lokalne samouprave bila bi vlasnik one druge čestice koja bi nastala od onog preostalog dijela zemljišta i također postoji mogućnost da trgovačko društvo dobije pravo koncesije, znači korištenja ovog preostalog zemljišta. Jednaki su principi i kod ostalog građevinskog zemljišta i ono što je također vrlo bitno o ovom zakonu reć je da svi ovi prihodi koje bi Republika Hrvatska ostvarila od koncesije, od prodaje, slijevali bi se u jedan zaseban fond, fond koji bi imao posebnu namjenu za razvoj turističke infrastrukture i sve ostale turističke resorne osnove i s te strane smatramo da bi se ta sredstva dakle vraćala u turizam. Ja ne bih širio dalje svoje uvodno izlaganje. U ovom zakonu su dakle dana osnovna načela na kojima bi se reguliralo reguliralo ovo pitanje uređenja vlasničko-pravnih odnosa. Kao što vidite i sami, zakon predviđa da Vlada Republike Hrvatske donese 3 vrlo bitne uredbe, to su one provedbene uredbe kojima bi se regulirao način postupka i način utvrđivanja cijena i kod koncesije i kod razvrgnuća suvlasničke zajednice. Bez tih uredbi, naravno zakon ne bi bio provediv. Ono što mogu odmah u ovom prvom čitanju reći, dali smo zaista malo jedan predugi rok da se te uredbe donesu, u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu zakona. To ćemo za drugo čitanje sasvim sigurno popraviti jer nema potrebe da to bude 6 mjeseci. Mi ćemo to moći napraviti i u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona. Zakon je vrlo bitan. U prvom je čitanju. Očekujemo prijedloge, očekujemo primjedbe i koje ćemo sve naravno razmotrit pred drugo čitanje i vidjet da i ugradimo u zakon. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela, odbora?

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora raspravio je na 23. sjednici održanoj 28. srpnja 2009. godine Prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 24. srpnja 2009. godine. Da bi racionalizirao malo na vremenu, neću čitati onaj dio koji se odnosi na izlaganje predlagatelja, pa bi samo spomenuo onaj tekst rasprave. U raspravi na odboru iznijete su slijedeće primjedbe, prijedlozi i mišljenja. Istaknuta je važnost otklanjanja pravne praznine glede vlasničkog pravnog statusa na navedenim nekretninama, te ukazano na potrebu što skorijeg donošenja i reguliranja ove problematike. Tijekom rasprave pojedinačno je ukazano na odredbe koje je nužno sadržajno i nomotehnički doraditi, kako bi se izbjegla različita tumačenja i nedosljednost u njegovoj primjeni. Predloženo je da se u članku 9. kojim je regulirano da ukoliko se kamp ili dio kampa nalazi na pomorskom dobru, trgovačko društvo iz članka 8. ovog zakona ima pravo podnijeti zahtjev za dobivanje koncesije na pomorskom dobru, radi nedvojbenosti u primjeni izrijekom navede da je u ovom slučaju riječ o koncesiji koja se dobiva temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Vezano uz utvrđivanje zemljišta koje je nužno za redovnu uporabu građevine istaknuta je uloga Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u definiranju što se pod navedenim zemljištem podrazumijeva. Prvenstveno se ovdje misli na pitanje tretmana parkirnih mjesta, pristupne ceste i Kada je riječ o zemljištu koje je nužno za redovnu uporabu građevine, a koje će se moći prodati trgovačkom društvu po tržišnoj cijeni, predloženo je da se u ovom zakonu izrijekom definira što se podrazumijeva pod tržišnom cijenom. Kod problematike stjecanja od strane trgovačkog društva, prava vlasništva, građevine i zemljišta ispod građevine, dakle zemljišta tlocrta površine upozoreno je na važnost poveznice s važećom regulativom, tj. definiranja da se navedena utvrđuje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Bilo je mišljenja o potrebi preispitivanja predloženog modela raspodjele naknade za koncesiju po kom bi 60% pripadalo Republici Hrvatskoj, a preostalih 40% jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zbog značenja koje će imati Fond za razvoj turističke infrastrukture i turističke resursne osnove, a u koji će se uplaćivati dio naknade za koncesiju koja pripada Republici Hrvatskoj, upozoreno je na važnost da se posebnim zakonom uredi njegova namjena, način korištenja sredstava i Postavljeno je pitanje opravdanosti definiranog roka od dvije godine u članku 29. stavku 2. Ocijenjeno je da u članku 36. u stavku 2. definiran predug rok od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona u kojem će Vlada Republike Hrvatske donijeti provedbene akte, te je sugerirano predlagatelju da razmotri mogućnost skraćivanja tog roka na 30 dana. Nakon provedene rasprave, odbor je većinom glasova 7 glasova za i jedan glas protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje slijedećeg zaključka: prihvaća se Prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Drugo, sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala. U ime Odbora za turizam, gospodin zastupnik, predsjednik odbora Marin Brkarić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za turizam Hrvatskog sabora na …/Govornik se ne razumije./… sjednici održanog 28. srpnja 2009. razmotrio je Prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada aktom od 24. srpnja 2009. godine. Odbor za turizam raspravio je predmetni Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom postupku pretvorbe i privatizacije na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora kao zainteresirano radno tijelo. U ime predstavnika predlagatelja uvodno izlaganje o Prijedlogu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije podnijela je gospođa Vesna Žulj, v.d. ravnateljica u MInistarstvu pravosuđa. …/Govornik se ne razumije./… na početku svog izlaganja kako su već u više navrata pokušali izraditi zadovoljavajući prijedlog zakona od kojih su neki i prošli proceduru Vlade, ali zbog određenih pravnih dvojbi nisu bili u konačnici doneseni. Temeljna tendencija prijedloga zakona je rješavanje otvorenih pitanje, uređenja vlasničkopravnih odnosa na građevinskom zemljištu koje u postupku pretvorbe i privatizacije nije procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala društvenih poduzeća, odnosno trgovačkih društava. Procjenjuje se kako je u kampovima, nije procijenjeno cirka 22 milijona zemljišta, dok se sveukupna površina zemljišta koja nije prilikom pretvorbe i privatizacije unešena u društveni kapital pravnih subjekata procjenjuje na 100 milijona metara kvadratnih. Ovim prijedlogom zakona definiraju se pojmovi turističkog i neprocijenjenog građevinskog zemljišta, zatim uređuju se titulari vlasništva nad zemljištem, posebno na zemljištu kampovima i posebno na zemljištu na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja. Također se određuju i titulari vlasništva, odnosno suvlasništva, a vezano uz opseg procjene vrijednosti društvenog kapitala u postupku pretvorbe zemljišta i građevina. Uređuju se pitanja koncesija gdje su predviđeni omjeri da 60% naknade za koncesije pripada Republici Hrvatskoj, 40% jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalaze kampovi. Također se regulira i pitanje razvrgnuća suvlasničke zajednice između Republike Hrvatske i trgovačkog društva. Vlada će ujedno osnovati poseban Fond za razvoj turističke infrastrukture i turističke resorne osnove, do čijeg će se osnivanja sredstva naknade za koncesiju uplaćivati u proračun Republike Hrvatske. Uređuje se i pitanje preostalog turističkog zemljišta na kojem je društveno poduzeće imalo pravo korištenja upravljanja, raspolaganja, a koje nije procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala, a sada postaje vlasništvo jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi, kao i činjenica da jedinica lokalne samouprave ne mogu otuđiti zemljište, osim iznimno prodati ga trgovačkom društvu ako je to nužno za redovnu uporabu građevine. Utvrđuje se i pravo kao i uvjet za naturalni povrat oduzetog zemljišta prijašnjim vlasnicima koji su pravodobno podnijeli zahtjev za povrat. Predstavnica predlagatelja, gospođa Vesna Žulj osvrnula se u svojem izlaganju na dopis Hrvatske udruge poslodavaca, udruge ugostiteljstva i turizma ističući podataka koji je formirana radna skupina koju čine predstavnici Ministarstva turizma i Ministarstva pravosuđa pravosuđa koji će razmotriti sve primjedbe i sugestije od zainteresiranih strana. Činjenica je da je prijedlog tek u prvom čitanju, te je zajednička težnja svih da se donese uistinu djelotvoran i efikasan zakon. U raspravi članova odbora istaknuli su potrebu donošenja zakona u cilju definiranja vlasničkopravnog statusa neprocijenjenog turističkog i ostalog građevinskog zemljišta u toku pretvorbe i privatizacije. Kako se radi o zemljištu na najatraktivnijim lokacijama koje se koristi bez naknade, reguliranjem pravnog statusa tog zemljišta ostvaruju se mogućnosti investicijskih aktivnosti u cilju daljnjeg razvoja hrvatskog turizma. Zatraženo je da predlagatelj preispita sukladno s prijedlogom zakona sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o koncesijama, te da se skrate rokovi definirani člankom 29. i 36. prijedloga zakona. Izneseno je mišljenje da se izmijeni članak 15. zakona na način da se naknada od koncesije dijeli tako da jedna trećina pripadne Republici Hrvatskoj, jedna trećina općini i gradu i jedna trećina jedinici područne područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi zemljište. Na temelju provedene rasprave Odbor za turizam Hrvatskog sabora većinom je glasova 5 za, 3 suzdržana odlučio prihvatiti Prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu u neprocijenjenom postupke pretvorbe i privatizacije. I drugo, sve primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme i izrade konačnog prijedloga zakona. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Ivo Josipović. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi predlagatelji, kolegice i kolege. Pred nama je zaista važan zakon. Radi se o jednom od onih zakona koji bi trebali sanirati neke stvari koje su se dogodile u pretvorbi i privatizaciji, koje nisu bile dobre. Pri tome valja naravno imati na umu da je dio problema nastao iz činjenice da je država dala uputu da se zemljište ne unosi uvijek u procjenu kod pretvorbe i privatizacije i da je time kumovala ovom lošem stanju kojem danas imamo. Procjene o zemljištu koje je predmet ovog zakona su različite i dosežu čak i do 600 tisuća kvadratnog metara, dakle riječ je o velikom nacionalnom bogatstvu. I dobro je da se problem riješi. Već dugo tražimo da se to uredi i evo sada je pred nama zakon. Nažalost, iako je zakon potreban, iako treba urediti pitanja, nije dobro da on izgleda ovako kao što izgleda i moram priznati da sam razočaran da ovakav tekst zakona izlazi iz Ministarstva pravosuđa. ovaj se zakon kosi s nekim elementarnim pravnim načelima s jedne strane i s druge strane prepoznajem zapravo rukopis jednog drugog ministarstva u ovom zakonu i nadam se da će Ministarstvo pravosuđa uzeti dirigentsku palicu i promijeniti one stvari koje zaista ne samo da neće riješiti problem, nego će dovesti do novih problema upravo zbog loše pravne regulative. Da krenem redom. Govori se o definiciji turističkog i ostalog građevinskog zemljišta, pri čemu treba biti svjestan da to nije jedino rep iz privatizacije i pretvorbe i da nema razloga da se i druge nekretnine ne urede na neki sličan način. Drugo, ako gledamo u članku 2. o čemu se radi. Zapravo govori se u stavku u stavku 2. ne govori se u kojem trenutku se smatra zemljište turističkim po kojem trenutku. Da li po onome kome je namjena određena u trenutku pretvorbe i privatizacije ili u trenutku sada stupanja zakona na snagu? Dakle to je nešto što treba apsolutno urediti. U članku 4. govori se kako to zemljište uživa status od interesa Republike Hrvatske uživa posebnu zaštitu prema Ustavu to je ograničenje prava vlasništva. Dakle, trebat će predvidjeti i neku naknadu u tome za takvu regulativu. Ima i nekih elemenata koji su protivne Ustavu, naprosto su protivne Ustavu. Evo malo samo ako može. Iz razloga jer država nema jednak status kao suvlasnik, kao drugi suvlasnik. U članku 7. se govori o razvrgavanju suvlasničke zajednice, na način da Hrvatska isplati drugom suvlasniku tržišnu vrijednost, pri čemu je ona ta koja određuje način i procjenu. I tu će se uvesti sporovi za koje sam siguran da će trajati desetljećima i da zakon s toga aspekta neće ostvariti svrhu jer će naprosto biti spor oko toga kako se utvrđuje ta naknada. I da li je moguće da ako imamo dvije ugovorne strane, jedna utvrđuje jednostranu naknadu i nudi je drugoj strani. Imamo nadalje članak 14. u kojemu Vlada određuje naravno najpovoljnijeg ponuditelja i ministar turizma sklapa ugovor. Nisam siguran da je to najfunkcionalnije rješenje. To bi trebalo vjerojatno razmotriti s toga aspekta. Nadalje, kada se dijeli koncesija, prema članku 15. vidljivo je da je došlo do jednog političkog dogovora, neću reći oligarhija, ali pojedinih faktora državne razine i lokalne razine da će se podijeliti ovako ili onako prihod sa aspekta koncesije, odnosno prodaje. Problem je u tome što se tu uvodi nejednak tretman u odnosu na onu drugu imovinu iz pretvorbe i privatizacije koja je prodana i imovine koja se utržila. Zašto je baš takav politički dogovor sačinjen? O tome bi se dalo razgovarati, ali takav je kakav je. Ali onda kada je već lokalna zajednica dobila neke novce, onda se postavlja pitanje zašto joj se nameće ograničenje kako da je troši, zato jer svu drugu imovinu, pa i onu koju je dobila po različitim osnovama i prodajom nema takvo ograničenje. I pitanje je da li je baš nužno da se stavlja takvo ograničenje lokalnoj samoupravi? Isto tako prestanak koncesije zbog javnog interesa. Bit će zanimljivo vidjeti tko će ga utvrditi, koliki će sporovi izaći iz toga kada Republika Hrvatska kaže da joj javni interes da raskine ugovor. Nadalje, postoje nedefinirani termini koji će isto tako izazvati probleme. U članku 18. se govori o tome da će trgovačko društvo steći će pravo vlasništva i građevine ispod. Da li je to stjecanje ex nunc ili ex tunc? Dakle to je ozbiljni pravni problem. Ja osobno mislim da je od početka vlasnik, barem ovako kako je navedeno. Ali ono što je posebno neprovedivo, da će postati vlasnik tlocrtne površine. Dakle, to se kosi sa elementarnim načelima vlasničkog i zemljišnog, knjižnog prava. Kako ćete iz jedne velike parcele izrezati jedan mali komad, čak i po pravilima koje postoje, koje je ova država propisala. Nije moguće to napraviti kada je manja površina. Postoje ograničenja kod parcelacija i to naprosto neće biti provedivo. Osim toga da ne govorim da se zaista kosi sa načelom ... /Govornik se ne razumije./ ... i da ovo što ovdje piše je ozbiljna povreda građanskog prava. U članku 19. se govori o procjeni dijela zemljišne čestice. Dakle, tu je isti problem. Isto je formulacija, steći će pravo vlasništvo procijenjenog zemljišta. Dakle, odlukom upravnog tijela što je protivno konvenciji inače i to odlukom upravnog tijela se na ovakav način ne bi trebalo stjecati zemljište. U članku 21. je opet predviđen mrtvi kapital za lokalnu samoupravu jer se kaže da jedinice lokalne samouprave ne može otuđiti ni na drugi način raspolagati stečenim zemljištem osim što može dati Republici Hrvatskoj, može otuđiti što je isto pitanje racionalnosti. Zamislite ako lokalna samouprava želi neki "joint venture" ili ako želi podići kredit ili bilo što po ovoj odredbi je to za lokalnu samoupravu naprosto mrtvi kapital i to nije dobro. Moglo bi se još dalje redom ići. I postavlja se naravno pitanje koje je suštinsko a to je ako se već ide u sanaciju povreda iz pretvorbe i privatizacije da li se to radi na dobar način jer recimo kampovi. Oni koji su imali kampove koristili su ih koliko godina za badava i ne predviđa se koliko vidim nikakva naknada za ono što je netko 19, 18 ili 17 godina koristio zemljište velike vrijednosti i to je ozbiljni politički problem jer se ispostavlja da Republika Hrvatska ne brine o svojoj imovini i da je dopustila da netko 10, 15 ili 18 godina koristi poljoprivredno zemljište, pardon građevinsko zemljište, kampove a da za to ne plati Republici Hrvatskoj nikakvu naknadu. To je politički problem, to je ekonomski problem i u vrijeme kada Republika Hrvatska ima ozbiljne ekonomske probleme ovakvo rješenje je zapravo odricanje u ime privatnog interesa i morali bi razmisliti o rješenju u kojem Republika Hrvatska dobije pravičnu naknadu za besplatno korištenje, do sada besplatno korištenje kampova i drugog zemljišta. Isto tako, u članku 32. se otvaraju ozbiljni ustavno-pravni problemi vezano za režim onog zemljišta gdje su podneseni zahtjevi za povrat temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Tu će doći do konflikta normi ovog zakona i zakona koji uređuje osnovnu materiju. očekujem da će se i ovdje pojaviti ozbiljni ne samo sudski sporovi u redovnom sudovanju nego i sporovi ustavno-pravne naravi. Da zaključim, načelno ovakav zakon treba i podržavam u ime kluba SDP-a odluku da se zakonu pristupi. Međutim, rješenja koja su ovdje nisu dobra ni sa ekonomskog stanovišta što se tiče interesa Republike Hrvatske jer se opet nedosljedno rješava pitanje, opet se nekima pogoduje, nekima se sankcionira po onom parafraziranog načela "tko je jamio jamio" se naprosto žmiri nad činjenicom da je netko hrvatsku imovinu koristio dvadesetak godina a da za to ne plaća ništa. I kažem, pravno tehnička rješenja su vrlo loša i otvorit će brojne praktične probleme i otvorit će brojne sporove koji će u konačnici spriječiti da se svrha zakona ostvari onako kako bi to trebalo. kako bi to trebalo. Jednom riječju, preporuka ministarstvu. Neka Ministarstvo pravosuđa uzme ovaj zakon u svoje ruke, neka ne bude "ghost rider" kao što bi to reklo iza ovog zakona i neka materiju uredi sukladno načelima prava a ne sukladno načelima nekih interesa koji ne vode računa o pravnim zasadama. Zahvaljujem. Hvala. Imamo jedan ispravak gospođa Dubravka Šuica. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Ispravila bih netočan navod gospodina Josipovića koji je kazao da se inače lokalnoj zajednici ne ograničava namjena sredstava sredstava što je ovim zakonom člankom 15. predviđeno. Upravo onaj novac koji se zaradio iz prodaje stanarskih prava je ograničen baš za u stambene fondove, tako da nije točno da ne postoji situacija gdje je ograničeno trošenje novaca na lokalnim razinama. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. kolegice i kolege. Evo podržat ću ovaj Prijedlog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Mi smatramo da je ovaj zakon nužno donijeti što hitnije i što prije kako zbog zaštite općih društvenih i državnih dobara, jednako tako i radi omogućavanja daljnjeg djelovanja razvoja i investicija trgovačkih društava u području turističke i ugostiteljske djelatnosti. Pitanje neriješenih vlasničko-pravnih odnosa i vlasničko-pravnog statusa zemljišta koje nije procijenjeno u temeljni kapital prilikom pretvorbe društvenih poduzeća datira još iz vremena donošenja Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća i Zakona o privatizaciji, dakle iz ranih devedesetih godina prošlog stoljeća. Naime, Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća iz 91. utvrđen je način pretvorbe društvenih sredstava u sredstva s poznatim titularom vlasništva i to tako da je razlika aktive i pasive poduzeća činila društveni kapital a u aktivu je ulazilo i sve zemljište za koje se moglo dokazati pravo vlasništva odnosno pravo korištenja, upravljanja i raspolaganja. Taj je zakon trebao stvoriti temelj za daljnju privatizaciju. No, dogodilo se u dosta slučajeva a čuli smo tu kako je to kolega prethodno rekao da je i država kumovala ovom lošem stanju ali ja bih rekla ovako. U slučajevima na području gdje se radilo o pretvorbi trgovačkih društava turističke i ugostiteljske djelatnosti je zaista tada bio zaključak Ministarstva turizma a na tragu strategije razvoja hrvatskog turizma koji je rekao da u politici gospodarenja turističkim prostorom se polazi od načela da se građevinsko zemljište u društvenom vlasništvu na kojem su izgrađeni turistički kapaciteti ne bi prodavalo već bi se isključivo davalo u koncesiju. S tim u vezi zemljište se u postupku privatizacije izuzima iz procjene vrijednosti društvenog poduzeća i u skladu s tim načelima politike koncesija u turizmu potrebno je iznijeti, doraditi i donijeti odgovarajuću zakonsku regulativu. Dakle, stanje je loše jer to gotovo 18 godina nije riješeno, ali ja se sada pitam bi li bilo još lošije ili bi opet bilo govora o tome tko je jamio jamio da se tada procijenilo i po tadašnjim cijenama po kojima su se privatizirala ta zemljišta u jednom dijelu, da su najvrjedniji državni resursi u području, turističkom području, sada nečije vlasništvo po toj cijeni. Odbor za turizam 2000. godine zaključkom je obvezao Vladu na prijedlog zakona koji će riješit ovo pitanje. U međuvremenu je stupio na snagu i Zakon o privatizaciji, Zakon o vlasništvu i drugim stalnim pravima, Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, koji svi sadržavaju odredbe o rješavanju vlasničkog statusa neprocijenjenih nekretnina, ali koje se u praksi nije do kraja primjenjivalo zbog nedorečenosti, kolizije, odnosno različite sudske prakse i upravnih tijela. Naime, članak 47. Zakona o privatizaciji jasno je odredio da sve neprocijenjene dionice, udjeli stvari i prava postaju vlasništvo Hrvatskoga fonda za privatizaciju, naravno ako to ne utječe na tehnološku cjelinu i na djelovanje toga trgovačkoga društva, ali zbog nedonošenja niza podzakonskih propisa ovaj članak Zakona o privatizaciji u praksi se nije provodio. Članak 390. Zakona o vlasništvu također je rekao i utvrdio iznimke od prava stjecanja vlasništva pretvorbom upravljanja, korištenja i raspolaganja u slučaju neprocijenjenih nekretnina i rekao je da će se to utvrditi donošenjem posebnoga zakona. Izmjenama Zakona o vlasništvu jasno je definirano koje nekretnine mogu postati vlasništvo pretvorenoga trgovačkog društva, dakle samo one čija je vrijednost procijenjena u kapital društva i koje su iskazane iskazane u rješenju o iskazu kapitala. Ja moram reći da je to bilo određeno i prije izmjena i dopuna Zakona o vlasništvu, ali je činjenica da zbog nekih pravnih shvaćanja, pravnih teoretičara se događalo u praksi drugačije, pa je teorijom univerzalne sukcesije koja je sugerirana i sudovima, zapravo došlo do niza nezakonitih uknjižbi. Također, Zakon o vlasništvu riješio je i odnos pretvorbe i denacionalizacije gdje je jasno rekao da se vlasništvo pretvorbom prava upravljanja, korištenja i raspolaganja može steći pod uvjetom da nije u sukobu s pravima na kojima u bivšim društvenim stvarima pripadaju prava drugim osobama na temelju propisa o denacionalizaciji. I na kraju, govorim malo o povijesti zato što je dugo vrijeme rješavanja ovoga pitanja, dakle i 2002. klub IDS-a uputio je u saborsku proceduru jedan prijedlog zakona, ali on tada nije prihvaćen od strane koalicijske Vlade jer se reklo da se ne može izmjenom Zakona o privatizaciji riješiti ovaj problem, već se nalaže i ide ide prema tome da se to riješi jednim posebnim zakonom. Evo, upravo danas je taj i takav posebni zakon ovdje pred nama. U praksi se, kao što sam rekla, nažalost dogodilo još nešto gore. Ne samo da je ostao neriješen vlasničko-pravni status, ne samo da su pojedina trgovačka društva godinama koristila koristila te resurse bez ikakve naknade, što bi isto trebalo riješiti, dogodilo se još gore, da je došlo do jednog cijelog niza nezakonitih uknjižbi na području pojedinih sudova u Hrvatskoj. I to upravo stoga, kao što sam rekla, što su iz pojedinih pravničkih krugova dolazile sugestije da se to upravo tako rješava po načelu teorije univerzalne sukcesije, što znači da je pretvoreno u novo trgovačko društvo, pretvoreno vlasnik svega onoga što je ikada bilo u režimu prava korištenja, upravljanja ili raspolaganja bivšeg poduzeća. Ponavljam, to je danas rezultiralo stotinama tisuća kvadratnih metara nezakonito uknjiženoga vlasništva koje su neki subjekti stekli bez da su za to i lipu i kunu platili Hrvatskoj državi. Događa se nešto što je još gore, a da se zbog, ja bih rekla, prepucavanja između državnih institucija o tome čiji je posao to ispravljati, zbog juristeraja oko nadležnosti obzirom na upis kulture u zemljišnim knjigama i katastru, tumači da se više ništa ne može poduzeti, umjesto da se upregnu sve pravne snage, sva pamet i da se nađe način da se državi Hrvatskoj i hrvatskom narodu vrati ono što mu je oteto. Dakle, današnja situacija je sljedeća. Ako uzmemo u obzir neprocijenjeno zemljište u kampovima to je oko 22 milijuna kuna kvadratnih metara, to je nekom drugom računicom otprilike vrijednost od 30 milijardi kuna, da ne govorimo o drugom neprocijenjenom građevinskom zemljištu izvan kampova, ali i iznad turističkih područja, jer u pripremi ovog zakona se došlo do podataka da neprocijenjeno građevinsko zemljište nije samo u području jadranske obale, samo u turističkim područjima, već da i u slučaju pretvorbe društvenih poduzeća u unutrašnjosti u krugovima tvornica je također ostalo neprocijenjenoga građevinskog zemljišta. Stoga ponavljam, nužno je donijeti ovaj zakon. Ovaj zakon, ja se ne bih složila sa kolegom Josipovićem da su svi pravni instituti, sve što je ovim zakonom riješeno da je loše. Ono će svakako trebat određenu doradu i zato je danas ovo prvo čitanje da mi svi sa svojim sugestijama pomognemo da u drugom čitanju dobijemo jedan kvalitetan tekst zakona. Dakle, ovaj zakon definira pojam turističkoga zemljišta kao zemljišta koje nije procijenjeno u vrijednosti kapitala, a za koje je dokumentima prostornog uređenja utvrđeno da su oni namijenjeni ugostiteljskoj turističkoj namjeni, definira pojam ostaloga građevinskog zemljišta u smislu ovoga zakona, definira pojam trgovačkog društva da se zna da je to ono društvo koje je nastalo danas, koje je nastalo pretvorbom društvenog poduzeća u području ugostiteljske turističke djelatnosti. Ovaj zakon utvrđuje turističko zemljište kao dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i kao dobro koje uživa njezinu posebnu zaštitu. To je dobro i sva ograničenja o kojima smo čuli da nisu dobra, ja držim da su ona upravo ovako kako su stipulirana dobra. Zašto? Zato što se radi o najvrjednijim državnim resursima i zato što takva rješenja ostaju na tragu koncepcije da se to zemljište ne rasprodaje, već da ono ostaje u državnom vlasništvo, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a da se ono koristi na način da se daje u koncesiju ili da se daje pravo građenja. Nije ništa loše u tome da država kaže da će dio toga zemljišta prenijet u vlasništvo jedinica lokalne samouprave, ali neće prenijet u vlasništvo jedinica lokalne samouprave da bi one to prodavale, da bi se na tome zarađivao novac, a da to ne bi ostalo u turističke svrhe, dakle ovim se zakonom kaže država će to prenijet u vlasništvo lokalnih jedinica, ali će one to koristit isključivo u svrhu turizma, dakle dat će koncesiju ili će dati pravo građenja sukladno protorno-planskoj dokumentaciji. Jednako tako određuje se da će se novac koji je dobiven bilo od koncesijske naknade, bilo od naknade za pravo građenja koristiti isključivo u svrhu poticanja i razvoja turističke djelatnosti i da će se iz njega graditi turistička infrastruktura. To također ima logike. Ono što mi i ja evo držim dvojbenim o čemu bi se moglo razmisliti, a to je o odredbi članka 15. koji stipulira da će se osnovati poseban fond za razvoj turističke infrastrukture i turističke resursne osnove. Dvojimo da obzirom na, evo upravo namjeru Vlade da pretrese sve fondove, agencije, zavode itd. pitanje je je li nužno osnivati posebni fond koji onda zahtijeva svoju upravljačku strukturu, sredstva za rad, prostor za rad? Da li je to nužno? Jer mislimo da bi trebalo razmisliti da li se u svrhu turizma ta sredstva mogu koristiti jednostavno preko pozicije, proračunske pozicije Ministarstva turizma. Naravno kao što sam rekla, ovaj zakon je u prvom čitanju. Niz je instituta koji su dobro postavljeni na tragu koncepta onoga i razloga onih zbog kojih ovo zemljište i nije procijenjeno početkom '90.-ih godina. Naravno da institute koji su predviđeni se može dograditi, pogotovo u dijelu parcelacije gdje je nedorečeno za neke postupke kojima je određen rok, recimo za parcelaciju gdje se nalaže rok jedinicama lokalne samouprave i turističkim društvima. Nema predviđene posljedice što ako u određenom roku ne parceliraju ove čestice, a u sljedećem članku je utvrđena posljedica i sankcija ako te čestice se ne utvrde pred tijelom za imovinsko-pravne poslove, ne utvrdi vlasništvo i nositelj vlasništva da će onda to postat državno vlasništvo. Tu posljedicu bi trebalo ugraditi i u prethodni članak o parcelaciji. Također je bilo rečeno da su neke dvojbene, ustavno dvojbene odredbe, poglavito u konfliktu normi u odnosu na bivše reguliranje prava bivših vlasnika na ovom zemljištu. Naravno, te odredbe se također mogu razgradit, ali držimo da se ne zadire u različito rješenje u odnosu na Zakon o naknadi, već se samo u ovom zakonu kao lex specialis određuje i precizira pitanje privedenosti namjene nekad oduzetih nekretnina koje su sada u postupku vraćanja po Zakonu o naknadi i u svim u svim uvjetima i pod svim uvjetima koje propisuje Zakon o naknadi za oduzetu imovinu. Evo još jedanputa, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava prijedlog ovoga zakona i sugerira predlagatelju da sve primjedbe koje su iznijete sasluša i da ih pokuša ugraditi do 2. čitanja. Hvala. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, predstavnici hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Pred nama je jedan vrlo značajan zakon, zakon koji ima za cilj pokriti jednu izrazito štetnu pravnu prazninu koju imamo u ovom području. Prigovor koji smo dobili sa terena od naših kolega u gradovima, općinama i županijama, priobalnim posebno jeste da nažalost nisu konzultirani u pripremi teksta prijedloga zakona, što nije dobro i svakako treba nastojati korigirati to do drugoga čitanja. Kolegice i kolege, ako sam jučer kod poreza na vozila, plovila i zrakoplove upotrijebio izraz ementaler, onda danas bih govorio o podgrupi super ementaler. Vidjet ćete zašto. pravna praznina omogućila je da se godinama i godinama ovi najljepši tereni koriste bez ikakve naknade, bez ijedne jedine lipe koja bi ušla u državni, županijski ili lokalni proračun. Kolegice i kolege, ja vas pozivam da budemo strpljivi, da pokušamo napravit jednu malu simulaciju, da ne podcijenimo značaj ovog zakona. Stotina milijuna četvornih metara zemljišta, o tome danas raspravljamo, stotinu milijuna. Da smo uspjeli naplatiti naknadu za koncesiju barem 1 euro po metru kvadratnom u proteklih 18, 19 godina bili bi, što mislite koliko ubrali? 2 milijarde eura, ili prevedeno na hrvatski 15 milijardi kuna. Kolegice i kolege, što bi predsjednica Vlade danas dala da joj netko nepovratno na stol stavi 15 milijardi kuna? Što mi ministar Šuker napravio da mu netko na stol stavi nepovratno 15 milijardi kuna? No kolegice i kolege, time priči nije kraj. Ova pravna praznina nažalost onemogućila je zbog nepostojanja nositelja vlasništva da se vrše investicije, da se popravi kvaliteta ponude od smještajnih, sportsko-rekreativnih, ugostiteljskih i drugih sadržaja. Kolegice i kolege, budimo iskreni ne radi se o 15 milijardi kuna. Taj broj zbog ove druge štete moramo množiti sa faktorom barem 5, 10, pa i daleko više. I dolazimo do iznosa od preko stotinu milijardi kuna u 20 godina. Kolegice i kolege to je iznos cjelokupnog hrvatskog proračuna. Kolegice i kolege, radi se samo o jednom zakonu kojeg ja svrstavam u grupu ementaler zakona jednom jedinom zakonu, a takvih ima jako puno. Vidite kamo je novac odlazio, odnosno nije dolazio i zbog čega nije dolazio. Sad možemo si postaviti pitanje zašto je ovaj zakon bio u nečijoj ladici toliko godina? To je dobro pitanje. To se odnosi na sve vlade u međuvremenu koje je Hrvatska imala. Da ne misli netko da ovdje prozivam samo ovu Vladu. Kolegice i kolege, ovaj je zakon evo utrpan u grupu nazovimo ih antirecesijskih zakona, jasno bez ikakve osnove se on našao ovdje danas u ovoj grupi, jer ovdje se ne radi o krivici i recesiji koja je krenula iz Sjeverne Amerike i Europe. Ovdje se kolegice radi o krivici znate koga? Južne Amerike i Afrike. Naime tamo se Naime tamo se proizvodi kava, a mješavina tih dviju kava je najvrjednija i najbolja, najkvalitetnija kava koja se prodaje. Mi ćemo u Hrvatskom saboru tek prekosutra imati obvezu plaćanja kave. Do sad su naše kave bile besplatne, međutim. Molim Molim vas. Znate što mislim reći. Niste iz svog džepa plaćali kad vam je netko dolazio u goste, nego. Molim vas. U klubu ste naručili i na klubu ste dobili. Molim vas. Kolegice i kolege, za razliku od nas to je nebitno, vidjet ćete zbog ovog što ću reći dalje. Međutim, u nekim hrvatskim državnim institucijama, u nekim fondovima kave nisu nikada bile besplatne, za neke se plaćalo i do 50 tisuća eura. I nakon što ste dobro platili tu vrijednu i kvalitetnu kavu, onda ste bili zaštićeni, dobili ste anđela čuvara koji vas je godinama štitio od daljnjih nameta. I ti ljubitelji kave dakako nisu marili za ove štete koje su proizašle iz posljedica nepostojanje pravne regulative u ovom području. To je kolegice i kolege zločin. To je zločin. Dakle ponovit ću još jednom, ogromna šteta koju samo u simulaciji koju sam vam prikazao iznosi preko stotinu milijardi kuna. Glede samoga zakona, bit ću vrlo kratak, jer je kolega Josipović pravne aspekte vrlo detaljno obrazložio i mogu samo reći predlagateljima da i klub HNS-a ima iste primjedbe koje smo čuli vezane uz članak 11., članak 15., članak 28., članak 23., vezano uz Fond za razvoj turističke infrastrukture, vezano uz članak 36., moramo reći dakle ona klasična hrvatska priča, kolegica Lovrin je već upozorila na dio tih nelogičnosti gdje se kaže će se provedbeni akti donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Međutim ti provedbeni akti nužni su za radnje iz članka 21. i 27. ovog zakona, a za to je predviđeno također 6 mjeseci. Prema tome, dajmo pokušajmo se potruditi da do drugog čitanja ispravimo niz nelogičnosti. Ovaj je zakon potreban Hrvatskoj, ovaj je zakon jako potreban Hrvatskoj, ali ne u ovom obliku.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo poštovani kolega Dorić u ime svoga kluba, kluba HNS-a, rekao je neistinu u svojoj raspravi, pa evo dužna sam da reagiram i da ispravim. da u Hrvatskom saboru u kafićima se ne plaća kava. I to nije točno kolega Dorić. U kafićima, u Saboru se plaća kava i svi zastupnici koji smo tu u Hrvatskom saboru, a ja sam bila i službenik od '95. godine, uvijek se je kava plaćala u kafićima. Oslobođeni plaćanja su bili odbori i kabineti predsjednika iz tog razloga što je takva domena posla, jer primaju stranke. To je točno, ali i klubovi. Ali kolega Dorić vi ste drugi mandat ovdje u Saboru i pa valjda ste popili jedanput kavu na račun svog džepa, a ne na račun svog kluba.

da se pije besplatna kava. Kolega, evo mene osobno jučer čitamo na portalima da saborski zastupnici više neće piti besplatnu kavu ni čitati novine besplatno. Ja u ovih godinu i pol nisam popio ni jednu besplatnu kavu, niti sam pročitao besplatne novine. To dobivaju klubovi, a mi saborski zastupnici svoje kave, svoje novine, svoj gablec i svoj parking uredno plaćamo. Prosim vas da evo ne širimo neistine javnost, onda se ne čudimo kad novine pišu o tome, a mi to sami govorimo. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak, gospodin Josip Đakić. Gospodine predsjedniče, ispravit ću netočan navod kolege Dorića gdje je ustvrdio da saborski zastupnici piju besplatnu kavu u Saboru i da je dosta toga. nismo popili besplatnu kavu, uvijek smo svoju kavu platili i svoj sok smo platili u Hrvatskom saboru i nikada nije bilo besplatnih narudžbi koje bi plaćao netko treći i ne daj Bože hrvatski građani. Okarakterizirali smo zajedno sa hrvatskim medijima od strane vas, vašega kluba HNS-a da pijemo besplatno, da imamo sve besplatno. Čuli ste i sami i parkiranje i sve ostalo. Vaš klub HNS-a puno bi trebao drukčije brinuti o vašim kadrovima. Kao što je Mesić rekao da je gangster nad gangsterima vaš gospodin Radimir Čačić. Vjerojatno je gospodin predsjednik u pravu. Nemojmo. Pustimo što je tko rekao neka on govori. Ne moramo mi ponavljati. I drugo. Još imamo jedan ispravak, budimo strpljivi. Gospodin Anđelko Mihalić. **Mihalić, Anđelko (HDZ)** Pa gospodine predsjedniče. Evo ja sam htio reći sve ovo što su rekli moji htio reći sve ovo što su rekli moji prethodnici, ali nema smisla ponavljati i za gospodinom Đakićem i za gospodinom Gulićem. Naime, to je stvarno točno i ta fama oko toga restorana ovdje u Saboru itd. sve što smo do danas barem godine koje sam ovdje, popio platio sam isto kao i u onoj firmi gdje sam radio prije, općini bilo gdje i drugdje. O restoranu tome pišu novine. Ja sam očekivao da je to restoran kao u Esplanadi. Nije. Najobičniji restoran, kao svaki restoran kao u malo boljoj boljoj tvornici. Nisam htio reći menza. Vele menza. Ako se ukine ići ćemo negdje van. A i ovo sa garažom. Ja sam danas došao prvi puta sa svojim vozilom. Milim da je dosta za saborske zastupnike i podcjenjivanje i ponižavaju da moraj desetak kilometara ostavljati automobile i voziti se ovdje baš kao kada smo bili studenti. Hvala lijepo.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 Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Turizam je nedvojbeno jedna od najvažnijih gospodarskih grana Republike Hrvatske. Ovaj zakonski prijedlog donosi pozitiva iskorak u daljnjem razvoju toga sektora i to kroz stvaranje kvalitetnijih uvjeta poslovanja subjekata koji se bave tom djelatnošću. Naime, jedno od najsloženijih pitanja koje je do sada opterećivalo turizam i mučilo hotele ali i kampove je svakako pitanje turističkog zemljišta, odnosno njegov vlasnički status. Nerijetko je riječ o zemljištu na najatraktivnijim lokacijama koje hotelske tvrtke i vlasnici kampova za sada koriste bez ikakve naknade. Prema procjenama u pitanju je čak 100 milijuna kvadratnih metara, od toga samo u kampovima u kapital društva nije procijenjeno i uneseno više od 22 milijuna kvadratnih metara takvog zemljišta. Ostalo je zemljište na kojem su izgrađena turistička naselja i hoteli bez rješavanja toga složenog pitanja ne može se očekivati razvoj turizma, budući da je upravo sređeno vlasničko stanje preduvjet obnovi i proširenju postojećih hotelskih kapaciteta i kampova. Mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci podržavamo donošenje ovog zakona i to iz više razloga. Privi je što 18 godina nije riješeno pitanje vlasništva nad najboljim turističkim zemljište. Što 18 godina nitko ne ubire naknadu za korištenje zemljišta, a kojeg vidimo da ima čak preko 22 milijuna kvadrata na kojima se prostiru kampovi. I ono što je još važnije, država godišnje gubi preko milijardu kuna, što znači da u proteklih 18 godina je država izgubila iz svog proračuna ili nije ubrala a imala je mogućnosti, preko 10-ak milijardi kuna. U raspravi o rebalansu čuli smo da je cilj rebalansa i povećati prihode proračuna, a ne samo smanjiti rashode. I to upravo tamo gdje novi porez nije dodatno opterećenje. Po nama zahvatiti treba tamo gdje se ima zahvatiti što, a to je upravo ovo područje o kojem sada govorimo, jer vidimo da smo propustili prihodovati preko desetke milijardi kuna u proteklih 18 godina, što znači da evo i po broju kvadrata koji se koriste u kampovima, prihodovati se može sigurno svake godine preko jedne milijarde. Još 2004. godine održana je rasprava saborskog Odbora za turizam na temu "Problemi i moguće rješavanje vlasničko-pravnog statusa tzv. turističkog zemljišta u postupku pretvorbe koje nije ušlo u temelj kapitala trgovačkih društava u sektoru turizma". I tada u raspravi su sudjelovali stručnjaci iz različitih područja, kao i predstavnici ministarstava, predstavnici društava iz područja turizma. Ovo spominjem jer je već tada ukazano na postojeće probleme, kao i na moguća rješenja istih. I danas se moramo složiti da status predmetnog zemljišta koje nije procijenjeno u temeljni kapital društva, a koje društvo posjeduje, što znači da sa njime gospodari, nije riješeno. Od takvog statusa nemaju koristi niti lokalna samouprava niti država. država. A trgovačka društva koja ga posjeduju onemogućena su da u njega ulaže, odnosno da pridonose gospodarskom razvoju. Razvoj turizma kao izuzetno važne gospodarske grane omogućio bi se rješavanjem ovih problema, ali i plaćanjem naknade za ovo zemljište osigurao bi se veliki ili dobar iznos prihoda u državnom proračunu. Neizvjesnost oko vlasništva i korištenje tih nekretnina, onemogućuje investicijska ulaganja kao i sklapanje pravnih poslova, vezano za korištenje toga zemljišta. Sve to navedeno onemogućuje unapređenje kvalitete turističkog proizvoda. Vjerujemo da ovo neodrživo stanje u razvojnom smislu se ipak počinje rješavati, te je kroz ove odredbe ovog zakona se utvrđuju titulari vlasništva, utvrđuje se koncesija, odnosno naknade naknade za koncesiju i rješava se niz drugih problema koje do sada nisu bili riješeni. Ovim odredbama otklanja se pravni vakuum i postavlja se pravna sigurnost u korištenju nekretnina, što znači da se otvara mogućnost investicijske aktivnosti nad turističkim zemljištem. Reguliranje statusa takvog zemljišta, vrlo je složen pravni problem, kojeg je potrebno regulirati ne samo zbog sigurnosti dosadašnjih korisnika, već i interesa građana Republike Hrvatske. Naime, rješavanje toga pitanja omogućit će i realizaciju naknade koju bi hotelijeri trebali plaćati, odnosno vlasnici kampova za zemljišta na kojem su smješteni. Kako do sada to nije bio slučaj, država je pretrpjela kao što sam i ranije istakao dosta veliku štetu. S druge pak strane, niti korisnici tog područja ne mogu biti zadovoljni takvim stanjem. Naročito je to izraženo kod kampova budući da je definiranje vlasništva zemljišta preduvjet za rad i razvoj te je bez njega teško očekivati ulaganje i gradnju u smjeru poboljšanja kvalitete ponude kao ishođenje dozvola potrebnih za rad i legalizaciju postojećih objekata te novu kategorizaciju kampova. Tako neriješen status tog turističkog zemljišta stvara pravnu nesigurnost te onemogućuje razvoj turističkih proizvoda a ponegdje nažalost dovodi i do konfliktnih situacija. Sve to plaši i potencijalne ulagače u turizam u Hrvatskoj. No isto tako je važno istaknuti da je interes građana ove zemlje da svoje najatraktivnije zemljište što je dugoročnije i bolje iskoriste a ne da ostvare jednokratnu dobit prodajući ga. Ovim zakonskim prijedlogom osigurava se zaštita turističkog zemljišta kao i zemljišta od interesa za Republiku Hrvatsku i to što se tiče stjecanja vlasništva, raspolaganja i njegovo korištenje. Smatramo da je zakon razvojno usmjeren i da će Vlada svojim odlukama odnosno uredbama kao što smo čuli urediti kriterije, mjerila i uvjete vezano za davanje koncesije i time omogućiti dodatno ulaganje u sektor turizma. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke pozdravlja i podržava donošenje ovog zakona na kojeg se dugo čekalo. Vjerujemo da će ovaj zakonski prijedlog omogućiti kvalitetnijim investitorima da ulažu u hrvatski turizam i dalje razvijaju ponudu ali isto tako i zaštititi interes hrvatskih građana u smislu dugoročnog korištenja tog najatraktivnijeg zemljišta. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni gospodine državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Jasno je da to pitanje treba već jednom riješiti. Još tamo 97. pred 12 godina IDS je prvi puta predlagao da se to pitanje tzv. turističkog zemljišta stavi ad acta. Istina je i ono što je rekla gospođa Lovrin, predlagali smo mi to i koalicionoj Vladi ali ni tada te 2002. i nakon toga nije bilo spremnosti riješiti jedno usuđujem se reći za hrvatski turizam ali ja bih rekao i za dignitet ove zemlje jedno od ključnih pitanja. Ono za čime ja osobno žalim što se vjerojatno to pitanje neće riješiti ni ove 2009. godine. Pitanje je da li će biti vrijeme. Siguran sam da nitko od tih tajkuna to turističko zemljište neće početi plaćati u ovoj godini nego tek eventualno 2010. ako da i tada. Za razliku od rukopisa kako je rekao gospodin Josipović nekih drugih ministarstava a ne Ministarstva pravosuđa ja u ovom zakonu vidim ruku i nekih hrvatskih tajkuna. Ja ne vidim problem u dogovoru između kako je profesor Josipović rekao državne i lokalne oligarhije već vidim problem u dogovoru između državne i tajkunske oligarhije. O čemu mi danas govorimo? Mi danas govorimo znači o turističkom zemljištu koje nije ušlo u temeljni kapital pretvorenih turističkih kuća. tiče se i mnogih poljoprivrednih sustava. Znači, ni tamo ono poljoprivredno zemljište koje poljoprivredni veliki ti kombinati koriste bez kune naknade nije ušlo u njihov temeljni kapital. Pojedinci u ovoj zemlji su koristili, pojedinci koriste stotine hektara tzv. turističkog zemljišta i razumljivo kako to zna često biti u Republici Hrvatskoj oni koji imaju nikome ništa ne plaćaju. Ono, znači to turističko zemljište kao što smo čuli nalazi se dozvolite mi da to tako zaključim na najatraktivnijim lokacijama u Hrvatskoj, znači uz more, na moru. Vrijednost tog zemljišta usuđujem se reći je neprocjenjiva, korist od tog zemljišta za neke pojedince je evidentna a Hrvatska država je rentu od te zemlje prepustila svojim tajkunima. Vi u ovoj državi morate gradu, općini platiti svaki kvadratni metar za štand, recimo na nekoj ulici, na nekom trgu ali stotinu hektara na primjer turističkog zemljišta vi niste do sada morali platiti nikome i tako 15 15 puta uzastopce. Lako je da naši tajkunu, lako, nije lako ali ajde recimo tako lako da nisu nikome ništa plaćali ali su se oni i knjižili na tu zemlju i to jasno treba osporiti. Čovjek si normalno postavlja pitanje gdje je tu pravda, gdje je tu poštenje, gdje je tu državni interes, gdje je tu jednom riječju uopće razum. Na primjer, za jedan štand u Poreču 4, 5 kvadratnih metara ako ga uopće možete dobiti morate vi platiti za jednu sezonu, ovdje je gospodin Memedi može biti svjedok, najmanje 10 tisuća eura a ako u tom istom Poreču koristite stotinu hektara kampa recimo u Koversadi ili u Lanterni, ili u Kaželi dole kraj Pule u Medulinu vi niste dužni platiti nikome ništa. E to je to poštenje na taj hrvatski način i tu praksu sigurno treba osporiti. IDS je uspio osporiti uknjižbe svim hotelskim tvrtkama u Istri od Rapca preko Anite, Arenaturista, TDR-u smo samo u Rovinju osporili 200 hektara i još nekih stotinjak u Vrsaru. Osporili smo uknjižbe Rivijeri, Plavoj laguni itd. Zbog svega toga mi smo imali ne malo problema, zbog toga su neki tajkuni pojavili se na izborima, prethodno su jasno angažirali i neke medije, ima novaca zašto ne bi. Zbog toga jedan častan sudac gospodin Radolović gotovo da nije prošao za suca Ustavnog suda u ovom parlamentu, čak bih rekao da tada kada smo o njemu glasali protiv njega nije bila većina nego opozicija. I to isto tako valja znati. Što treba riješiti ovaj zakon? Prvo, koje će učešće u svemu tome biti građana, općina, županije, države. Drugo, to zemljišta treba hitno staviti u funkciju da se na njemu nešto može graditi. Pozdravljam evo ovaj dogovor od jučer predsjednika države i predsjednice Vlade da se u funkciju stavljaju i vojni objekti. Treće, općine, gradovi i županije trebaju nešto i zaraditi na tome jer je to zemljište, to je potrebno naglasiti, do 93. bilo njihovo i bilo bi najpoštenije to zemljište vratiti našim općinama odnosno gradovima. Četvrto, renta za korištenje ne smije biti takva da uništi hotelsko društvo ili poljoprivrednika ali isto tako se slažem da ona mora biti strogo namjenska za turističko uređenje grada, izgradnju neke ceste, infrastrukture pa i bolnice, zašto ne, kanalizacije itd. i pravo prvenstva jasno da trebaju imati postojeće tvrtke koje koriste to zemljište. Ako u Hrvatskoj imamo negdje oko 22 milijuna kvadratnih metara zemljišta u kampovima plus recimo netko kaže do 100 tisuća milijuna kvadratnih metara oko hotela itd., ja osobno procjenjujem da godišnje najmanje gubimo između 200 i 500 milijuna kuna. Sigurno ona računica od 15 milijardi kuna je pretjerivanje, ali gubimo najmanje između 200 i 500 milijuna kuna. U Hrvatskoj recimo za pomoć općinama, gradovima država izdvaja 5,3 milijarde kuna godišnje. Ja ne znam koliko od toga dobije Istra, vjerojatno ništa, stoga bih vas zamolio da to zemljište ostavite na dispoziciju lokalnoj samoupravi. Neka se digne ruke od od njega, u četiri, pet godina može se sagraditi opću bolnicu u Puli ili izgraditi sve ceste u Istri. To zemljište, i to treba reći, nije opremala država niti su to zemljište opremali novi vlasnici koji su budzašto dobili hotelske sustave već radnici u tim sustavima, turističke tvrtke odnosno bivše općine i red bi bio da se njima novac i vrati, npr. kroz neke socijalne programe, bolnice itd. To bi bilo pošteno, ali od toga Sam zakon omogućit će i 2009. da naši tajkuni prođu, a da nikome ne moraju platiti niti jedne kune, znači i 2009. poklonit ćemo tajkunima između 200 i 500 milijuna kuna, usuđujem se reći onim istarskim negdje 40 do 50% tog novca. Nitko mi ne može reći da se recimo tim novcem ne financiraju ekipe na vlasti. Zastupnici, ne zastupnici nego klubovi klubovi zastupnika ne mogu dobiti novaca, ni kavu, ni parking, ni karticu, nitko nema telefon itd., najmanju otpremninu, ali neki novinari dobivaju do 2 milijuna kuna, ali vlast nekome s druge strane svjesno prepušta između 200 i 500 milijuna kuna. A slažem se sa kolegama zastupnicima da ne treba rušiti dignitet Sabora, jer što je Sabor slabiji Vlada tj. izvršna vlast će biti jača, što je Sabor slabiji mediji su jedina mjera vrijednosti i vjerodostojnosti. Oni su češće u pravu možda mi ovdje u ovome Domu, ali ni oni nisu uvijek u pravu. Ali sada pustimo to da ne otvaramo polemiku te vrste. U deset godina mi smo znači tajkunima poklonili, darovali, Istrijani bi rekli šenkali najmanje milijardu, do milijardu i pol kuna samo kroz to besplatno zemljište. Ja tvrdim da to nije slučajno, slučajno, tajkuni su sigurno izdašno financirali u pluralu ekipe na vlasti, protiv IDS-a su vodili kampanje, ništa zato. Ali što je bit? Sve hotelske kuće na Jadranu, a koje su privatizirane nisu državi donijele ni približno novaca koliko je država kroz neplaćanje turističkog zemljišta ostavila tim tajkunima, odnosno tim hotelskim i poljoprivrednim kućama. imamo podcijenjenu privatizaciju plus korištenje zemljišta bez jedne kune i toj praksi bi trebalo stati na kraj, jer što je previše, previše je, to jednostavno nije fer. Ista stvar je rekoh i sa poljoprivrednim zemljištem. Za tih recimo jednu do jedne i pol milijarde kuna kroz deset godina mi smo mogli imati sagrađen tunel "Učku", onaj željeznički ili mogli smo izgraditi desetak trajekata za povezivanje kopna sa otocima, mogli smo sagraditi tri opće bolnice gdje bi radilo gotovo 3000 ljudi. Mogli smo sagraditi 50 km autocesta pod uvjetom da se cijene za gradnju određuju po cijenama iz 2003., ne 2009. Mogli smo sagraditi 3, 4 do 5 tankera i na taj način recimo spasiti od stečaja jedan a s druge strane vidimo da nam novac curi na sve moguće načine kroz takvu jednu formu potpomaganja onih koji u ovoj zemlji imaju najviše. Ono što je interesantno to su ove neke odredbe, članak 6. turističko zemljište u kampovima čija vrijednost u cijelosti nije procijenjena u društvenom kapitalu u postupku pretvorbe odnosno privatizacije vlasništvo je Republike Hrvatske. Zatim, turističko zemljište odnosno građevina u kampovima čija vrijednost je u dijelu procijenjena društvenom kapitalu u postupku pretvorbe odnosno privatizacije u suvlasništvu je Republike Hrvatske, trgovačkog društva u idealnim dijelovima, razmjerno veličini procijenjenog i neprocijenjenog zemljišta i građevina. Međutim, ja bih ovdje postavio kao jedno posebno pitanje što je sa instalacija, bilo onim cestovnim, bilo plinskim, bilo za vodu, bilo za struju. To je ono što vrijedi u nekome kampu. Jedan wc ili jedan bazen, neka si ga drže, to ništa zapravo ni ne vrijedi, ali ova infrastruktura koja je pod zemljom to je ono što diže kvalitetu ovome kampu ili cijenu. Suvlasnička zajednica iz članka 6. stavka 2. ovog zakona razvrgava se na način da Republika Hrvatska isplati drugom suvlasniku tržnu vrijednost njegova suvlasničkog dijela. Ja bih ovdje molio da se ubaci jedna odredba da netko ove naše tajkune, vlasnike tih sustava, upita ili priupita pa kako ste vi gospodo došli do prvog milijuna eura da ste mogli kupiti jedan "Jadran turist" … /Govornik se ne razumije./… ili dole turističko poduzeće "Arena turist" ili tome slično. Trgovačko društvo u članku 8., koncesionar plaća Republici Hrvatskoj naknadu za koncesiju za njegov suvlasnički dio. Šta bi to trebalo značiti da ćemo još plaćati i njima zato što koriste tuđe? Članak 15., naknada za koncesiju dijeli se na način da 60% pripada Republici Hrvatskoj, a preostalih 40% jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, što će reći da bi onda 60% novaca trebalo ići Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj, 20% gradu, općini gdje je taj kamp, turističko zemljište, a 20% županiji. Mi u IDS-u predlažemo da taj omjer bude trećina, trećina, trećina, jer bi to zasigurno bilo i najpoštenije i da su ti novci strogo namjenski. 19., 18. ako je u postupku pretvorbe, odnosno privatizacije u vrijednosti društvenog kapitala društvenog poduzeća procijenjena građevina i dio zemljišne čestice na kojoj je izgrađena građevina u postupku pretvorbe nije formirana posebna zemljišna čestica procijenjenog zemljišta trgovačko društvo steći će pravo vlasništva procijenjenog zemljišta i građevina. To je kao da su pisali naši tajkuni da ih sada ne imenujem. I pošto je sada crveno, još jedanput za kraj, to pitanje treba regulirati, zakon treba što je moguće prije zemljište jedino tako možemo staviti zemljište u funkciju da se konačno nešto počne tamo graditi. Na cijeloj jadranskoj obali u zadnjih 15, 20 godina nije sagrađeno od temelja do krova 10 novih hotela, pustimo ove adaptacije, rekonstrukcije, 10 hotela nije sagrađeno, što je upozoravajuće i treba početi od ove godine ili iduće uprihodovati tih 300, 400, 500 milijuna kuna, kuna, a najpoštenije bi bilo kad bi se to vratilo lokalnoj samoupravi. **Bebić, U 10,54 je prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta. Ima jedan ispravak, Josip Đakić. Gospodine predsjedniče pa ispravit ću niz netočnosti, jedan netočan navod koji govori o tome da se danas povlađuje tajkunima u kupovini zemljišta po jeftinoj cijeni pa se onda to kao poljoprivredno zemljište pretvara u Naime, ta mogućnost je bila u vašim rukama kada ste u Barbarigi i Dragonjeri tako napravili i kada ste kao predsjednik Skupštine Istarske županije potraživanje od tajkuna za vilu Valentin pretvorili u 10 tisuća kvadrata zemljišta poljoprivrednoga pa onda svojim amandmanom kao predsjednik skupštine to pretvorili u građevinsko zemljište. Tu postoje sumnje u povlađivanje tajkunima i u pribavljanju materijalnih sredstava. Hvala.